Vi går nu i gang med en række afstemninger. Det er sæsonens sidste, og jeg beder om, at man har lidt tålmodighed, og at man så vidt muligt bliver i nærheden af sin plads, for ellers er det meget svært for tingsekretærerne at styre det hele. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 62 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at sikre, at forældre har ret og råd til at passe deres syge børn, indtil de er raske og har været symptomfrie i 48 timer. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 99 af Kasper Sand Kjær (S), Anne Honoré Østergaard (V), Samira Nawa (RV), Ina Strøjer-Schmidt (SF), Jette Gottlieb (EL), Birgitte Bergman

bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod,

Tak. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 192: Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Foranstaltninger til at forebygge

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig.

Afstemning Fjerde næstformand (Trine Torp): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

for eller imod stemte 8 (DF). Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 13) 3. behandling af lovforslag nr. Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og lov om en rejsegarantifond. (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

stemte 5 (NB og LA), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 8) 3. behandling af lovforslag nr. L

Fjerde næstformand (Trine Torp): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod,

Mange tak. Venstre støtter forslaget om at styrke den krisehjælp, man kan få i Danmark. Er man blevet udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende, skal man have hjælp den fornødne hjælp, der skal til for, at man kommer ovenpå igen. Det er regeringen enig i, men her stopper vores enighed så også. For det er klokkeklar kønsdiskrimination, når L 173 lægger op til at indføre 10 timers psykologhjælp til kvinder uden at give mændene den samme ret. Når man giver psykologhjælp til børn, der følger kvinder, men ikke til børn, der følger mænd, er det forskelsbehandling. Det er Institut for Menneskerettigheder, Offerrådgivningen i Danmark og Rådet for Socialt Udsatte enige med os i. Gør det slet ikke indtryk på regeringen? Vold er vold, kære minister. Vold er undertrykkende. Vold er invaliderende. Vold er nedbrydende, men vigtigst af alt: Vold kønsforskelsbehandler ikke, men det gør regeringen og dens støttepartier desværre her. Jeg vil opfordre ministeren til at tage ordet og en gang til fortælle os, hvordan man kan fremsætte et forslag, der er så klokkeklar forskelsbehandling. Tak. Tak for det. I går stillede Dansk Folkeparti et ændringsforslag til denne lov, netop fordi vi ikke ønsker den her forskelsbehandling. Det er, som Venstres ordfører sagde, sagde, klar forskelsbehandling. Man giver kvinder ret til 10 timers psykologhjælp, og børn, der følges med deres mor, har ret til hjælp, men hvis en mand møder op på et mandecenter, får han ikke ret til 10 timers psykologhjælp, og barnet heller ikke. Derfor er det klokkeklar forskelsbehandling, og derfor havde det været ønskeligt, at et flertal her i Folketinget havde støttet op om Dansk Folkepartis ændringsforslag, men nu må vi jo så gøre det anderledes og derfor fremsætte et beslutningsforslag i Folketingssalen, så vi kan få ligestilling på området. Man må bare sige, at de partier, der hver dag råber på ligestilling, hver dag råber på ligestilling, ikke gør det, når det handler om mænd. Mændene må bare klare sig selv, for de får nemlig ikke ret til 10 timers psykologhjælp. Jeg vil også gerne appellere til, at social- og indenrigsministeren går op på talerstolen og forklarer Folketinget, hvordan man som minister kan fremsætte et lovforslag, som klokkeklart forskelsbehandler mænd og kvinder. Tak. Jeg kan tilslutte mig de to forrige talere. Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for det her lovforslag. os simpelt hen over, hvorfor man slet ikke har tænkt mændene ind i det her lovforslag. Hvor er ligestillingen henne? Vold er vel vold, og det handler vel ikke om, som jeg har hørt at ministeren har udtalt, at kvinder bliver udsat for grovere vold end mænd. Vold er vel vold, og hvis du er voldsoffer og har brug for hjælp, er det vel ligegyldigt, om du er mand eller kvinde – du bliver jo påvirket af det, du er blevet udsat for, og hvis du har brug for hjælp, skal vi vel i ligestillingens navn ligestille mænd og kvinder. Så fra Det Konservative Folkepartis side kan vi ikke støtte det her lovforslag.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

hverken for eller imod stemte 8 (DF). Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren.

(Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig.

for eller imod stemte 8 (DF). Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 197: Forslag til lov om ændring af lov om social service.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig.

5 (NB og LA), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 205: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kristensen): Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det gør hr. Erling Bonnesen. Værsgo. Tak for det. Når staten eller andre offentlige myndigheder griber ind i ejendomsretten og pålægger restriktioner,

Lodsejerne har så selvfølgelig et tab, og det mener vi helt klart skal erstattes, men det vil regeringen ikke give tilsagn om. Ministeren forsøger med nogle forklaringer om, at det gennemsnitligt ikke er så galt og i den stil, men gennemsnitsbetragtninger alene giver jo ikke et retvisende billede i den her sag. Der er meget store forskelle på, hvordan lodsejerne bliver ramt. Nogle lodsejere bliver endda særdeles hårdt ramt, og nogle trues ligefrem også med meget store økonomiske udfordringer, måske endda i værste tilfælde en økonomisk deroute. Vi synes, det er stærkt kritisabelt, at regeringen blot henviser til, at man måske kan få dispensation eller måske kan få erstatning, men kun hvis det så at sige står stjerneklart, at det er ekspropriation, og i øvrigt bliver man henvist til, at man de første 2 år skal forsøge at tilpasse sig. Vi synes, regeringen ganske enkelt løber fra regningen, og det synes vi er stærkt kritisabelt. Det har vi selvfølgelig forsøgt at få en afklaring på i udvalgsbehandlingen, men det er ikke lykkedes at få det klarlagt. Det samme gælder, hvordan den enkelte lodsejer står, efter lovforslaget nu bliver vedtaget. Nogle kommer som sagt meget hårdt i klemme, og det synes vi ikke er en tilfredsstillende måde at efterlade dem på,

ved tredjebehandlingen af L 164, og det omhandler, at miljøministeren vil udtage de her 37.000 ha, som er § 3-jord. egentlig et sympatisk forslag. Der er ingen tvivl om, og det sagde jeg også ved førstebehandlingen, at der er en hel del af de her § 3-jorde, som har en naturværdi, der er værd at bibeholde og værd at passe på. Det, vi er så ærgerlige over, er, at miljøministeren, og miljøministeren har også sagt det flere gange på åbne samråd, siger, at det grønne mandat ikke skal bruges til at lave brede aftaler, det skal bruges til at lave smalle aftaler, det skal bruges til, at vi skal have en kampplads. synes er ærgerligt, altså at man bruger sit grønne mandat på den måde. Dansk Folkeparti ville gerne have været med til at pille nogle af de her § 3-jorde ud, således at vi også i fremtiden har de her naturtyper, som vi skal passe på, men ministeren har ikke indkaldt til et eneste møde i den her sag. Udvalget er så indkaldt til flere åbne samråd, hvor ministeren har haft lejlighed til at tale med resten af Folketinget om sagen, men der har ikke været åbnet for, at man kunne indkalde til forhandlinger. Derfor kan vi heller ikke støtte forslaget i dag. En af grundene har Erling Bonnesen fra Venstre redegjort rigtig fint for, og det handler om, at man bl.a. ikke vil kompensere. En af de andre udfordringer er bl.a., at når vi så stiller et ændringsforslag og ser på, hvordan det ser ud med de bedste jorde, hvordan man kan udpege dem, der, hvor man har den bedste naturværdi, svarer man tilbage, at det er forholdsvis svært at udpege dem. Så man har valgt de her 37.000 ha en lille smule lemfældigt. Det kan godt være, det skal være 37.000 ha, der skal pilles ud, det vil vi bestemt ikke afvise i Dansk Folkeparti, men vi vil afvise at stemme ja til forslaget i dag, fordi man bl.a. ikke kompenserer de her landmænd. Mange af de her jorde bliver faktisk også brugt af landmænd til økologisk landbrug, som vi alle sammen har en vision om at skulle udbrede, for arealet skal være større og større, men de her jorde bliver brugt som græsningsarealer for bl.a. malkekvæg. vi kan se, at nogle af de her jorde ikke kan bruges til det fremadrettet, bl.a. fordi man ikke kan gødske, og derfor har man ikke den foderværdi, som der ligger på jordene. Så det grønne mandat vælger regeringen at bruge til at slås med i stedet for at bruge det til at få noget bedre natur. Det er skuffende, at vi i dag skal stå og stemme om det her forslag. Det bliver stemt igennem med et smalt flertal, og der vil være en del, som stemmer imod, og det ærgrer os på naturens vegne, at ministeren har valgt at bruge sit grønne mandat på den måde, som hun gør i dag. Tak for ordet.

Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 8 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, NB og LA), som forkastet. Det er forkastet. Det er forkastet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, NB og LA), som forkastet. Det er forkastet. Herefter er ændringsforslag nr. 7, stillet og tiltrådt af de samme mindretal, bortfaldet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 4 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, NB og LA), som forkastet. Det er forkastet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 5 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (NB og LA), som forkastet. Det er forkastet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 6 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, NB og LA), som forkastet. Det er forkastet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 8 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, NB og LA), som forkastet. Det er forkastet. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 09:53 Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig.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

Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Hans Christian Schmidt, Venstre. Ved afgivelsen af tillægsbetænkningen skrev vi, at Venstre ville redegøre for sin holdning her ved tredjebehandlingen, og når det er kommet så vidt, er det selvfølgelig, fordi vi har villet give alle muligheder og alle chancer for, at vi kunne få rettet nok op på det her lovforslag til, at vi også ville kunne give vores støtte. Jeg vil gerne starte med at kvittere for, at hvad angår en del af de første ting, som vi gjorde opmærksom på, har ministeren lyttet til dem, og der har været seks ændringsforslag, som har hjulpet på det. Men det ændrer ikke ved, at det, når vi ser på L 151 som et samlet lovforslag, så ikke er godt nok. Man kan måske sige det lidt kort: Det er for dyrt, det er for indviklet, og det er for unødvendigt. Måske er det i virkeligheden Enhedslistens bidrag til betænkningsbidraget, hvor man kan finde den allerstørste forståelse, nemlig det der med at føre det tilbage til de gode gamle dage, hvor der sidder en central myndighed og kører det hele igennem. Det elsker Enhedslisten. Det er en god ting, skriver de, og der må de fleste, som holder meget af det almindelige samfund, jo så selvfølgelig sige, at man så nok skal være på vagt og tænke, at det her vist er på vej ud ad en gal tangent. Derfor vil jeg dog kun sige, at ingen har skrevet det så tydeligt som Enhedslisten, og det skal Enhedslisten sådan set have ros for. Vi er bare uenige. Jeg vil også godt her sige noget til Folketingets medlemmer, fordi jeg efter et langt liv herinde ved, at vi, når det er noget, der bliver uforklarligt, noget, som vi ikke rigtig synes vi kan forholde os til, så har en tendens til, at vi siger, at det nok er EU's skyld. Der er man bare nødt til at sige her: Nej, det er det ikke. Altså, det her er en overimplementering. EU giver faktisk mulighed for, godt kunne lade være med at gøre det, og hvis ikke man ønskede det så kompliceret, så måtte man gerne vælge sin egen model. Det tog lang tid at få det frem, men nu er det fremme. Jeg vil godt sige, at jeg kunne fylde hele min taletid med nu at stå og sige noget om et forslag, som jeg ikke synes er godt, men det vil jeg ikke, for vi har både haft samråd og spørgsmål og alt muligt andet. Men til gengæld vil jeg sige, Venstre om et øjeblik stemmer imod, så gør det ud fra, at vi godt kunne have gjort det her lovforslag meget bedre, hvis vi havde haft viljen. Vi kunne have gjort det meget bedre i forhold til erhvervslivet, hvis vi havde haft viljen, vi kunne også have gjort det meget bedre i forhold til de ansatte, hvis vi ville, og det har vi så ikke villet, og for alt i verden kunne vi have gjort det meget billigere end det, der lægges op til. Man kan jo spørge: Hvorfra ved man så at det bliver så dyrt? Næh, det kan godt siges. Vi har spurgt de praktiske folk, som arbejder med det hver dag ude i landet, hvad sådan noget kommer til at koste, og over for det står der jo så, at man i ministeriet teoretisk har beregnet det, og man mener, at det bliver meget billigere. Jo, jo, jeg læner mig mest op ad dem, som både skal få hverdagen til at fungere og også skal betale og have udgifterne ved det. vi stemmer imod, og så er det sagt, og jeg vil godt sige til ministeren, for det bliver et løfte, at vi, eftersom ministeren mener, at det bliver meget bedre for alle dem, der beskæftiger sig med det, så vil følge det her millimeter med hensyn til, hvordan det kommer til at virke derude, og jeg vil gerne her fra Folketingets talerstol opfordre til, at man, når man nu derude kommer ud i noget, som kan give problemer, så endelig skal skrive herind. For jeg er sikker på, at ministeriet hjertens gerne vil svare på det og hjælpe med at få det ordnet, sådan at det bliver til fordel for de folk derude. At jeg måske ikke selv tror på det, er så noget helt andet, men vi har jo en tilgang til livet, sådan at vi nu har kæmpet imod det, og at vi så bagefter må prøve at få det bedste ud af det. Der kommer jo nogle lovforslag og nogle bekendtgørelser, og der vil vi også benytte os af muligheden for, at vi kan deltage i det. Men Venstre stemmer altså imod her ved tredjebehandlingen. for Venstre sagde, er der nogle ting, der er blevet rettet undervejs, og nogle ting, der ikke er blevet belyst godt nok. Det, man skal lægge mærke til, er, at vi i Danmark jo har en lidt anden tilgang til tungvognstransporten, end man har i resten af Europa. For det første har vi jo en totalvægt i Danmark på 60 t. Vi kører også med biler, der er 24 m, som man også kører med i resten af Norden. I kender dem godt, når I kører på motorvejen. Det er dem, hvor der er en trailer bagefter en forvogn. Det har man ikke i de andre europæiske lande. Derfor har vi nogle helt andre regler i Danmark, end man ellers har. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i sådan et forslag her. Det, vi også ser i Danmark, er, at mange nordmænd og svenskere faktisk får opbygget deres biler i Danmark. Det vil sige, at det her faktisk er en eksportvare. Selv om vi ikke producerer lastbiler, opbygger vi faktisk rigtig mange lastbiler og busser i Danmark, også til eksport. Det skaber jo arbejdspladser. Dansk Folkeparti, som betyder, at Dansk Folkeparti ikke kan støtte forslaget her, er, at man ikke har kunnet belyse det omkostningsniveau, det kommer til at betyde fremadrettet i forhold til opbygningen af de her biler. Det gør selvfølgelig, at vi ikke kan være sikre på, at den gode konkurrencesituation, som vi står i i Danmark, fordi vi er dygtige til at opbygge de her biler, vil fortsætte også i fremtiden. Vi synes selvfølgelig, det er rigtigt ærgerligt, at man her udnytter et EU-direktiv, som man gerne vil gennemføre. Det giver selvfølgelig mening, at man gør det, men så skal man også kunne forklare, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervslivet. Det har man ikke kunnet. Derfor stemmer Dansk Folkeparti nej til forslaget, som det ligger. Tusind tak. I Nye Borgerlige har vi fra start af været skeptiske over for det her lovforslag. Der var nogle knaster i det, egentlig også sagde ved førstebehandlingen. Nogle af tingene er blevet løst, men jeg fristes næsten til at gentage mig selv, fra da vi behandlede godskørselsloven: Det kunne være så godt, men nu er det faktisk skidt. skidt. Der er altså nogle knaster i det her lovforslag, som ikke er blevet fjernet, og hvor der faktisk ikke har været en vilje til at fjerne dem. Vi har fra start af sagt, at vi var imod, netop fordi det blev hjemtaget til Færdselsstyrelsen. Det her med hjemtagning lyder så hyggeligt, men det handler jo sådan set om, at man centraliserer i stedet for at have det decentralt. Det er selvfølgelig den ene ting i det. En anden ting er, at det her bliver markant dyrere for dem, der arbejder med det hver eneste dag. Det bliver bøvlet, og det er fuldstændig rigtigt, som Hans Christian Schmidt sagde før, en overimplementering. Det kan vi selvfølgelig ikke være med til.

de muligheder, man havde for at gøre det til et godt lovforslag. Jeg savnede lidt den samme ildhu fra især Venstre, da vi behandlede godskørselsloven, men lad det nu ligge. Vi stemmer selvfølgelig også imod i Nye Borgerlige, for det er bare som jeg sagde ved førstebehandlingen af godskørselsloven: Det kunne være så godt, men nu er det faktisk skidt.

når vi nu får en debat i de kommende måneder. Det synes jeg er dejligt. Kl. for det. Nej, lige præcis her er det en overimplementering. Der ligger fejlen herinde. Kl. 10:04 Fjerde næstformand (Trine Torp): Tak. Så skal jeg lige minde om, at de korte bemærkninger er fra talerstolen, og det er, fordi nogle af medlemmerne jo ikke sidder på deres almindelige pladser, men det gjorde hr. Jens Rohde heldigvis i det her tilfælde. 10:04 Transportministeren (Benny Engelbrecht): Nu er det ikke for at ødelægge den gode stemning, der er opstået her mellem Radikale og Nye Borgerlige, og det er heller ikke for at gentage min alenlange tale fra andenbehandlingen, men blot for at korrigere den misforståelse, at vi nu skulle være i gang med ved lov at implementere nationale regler. Det gør vi ikke – det kommer vi tidligst til at gøre i folketingssamlingen 2021-22, og det vil sige, at det, vi implementerer i dansk lovgivning nu, alene er EU-forordninger, intet andet. Jeg håber derfor også, at man, til trods for at der tydeligvis ikke helt er en forståelse for, hvad det konkrete lovforslag handler om, så i i forhold til de bekymringer, der nu er nævnt her fra talerstolen, og som ikke har noget med det konkrete lovforslag at gøre, vil følge den opfordring, som jeg gav på samrådet i Transportudvalget forleden dag, nemlig at deltage i de tætte høringsmøder, som bliver mellem branchen og Færdselsstyrelsen, i forhold til hvordan reglerne konkret skal implementeres. Hvis man kontakter mit forkontor i Transportministeriet, vil man blive inviteret til møderne. Man skal dog være opmærksom på, at møderne naturligvis foregår hos Færdselsstyrelsen, altså i Ribe, men hvis man er så interesseret, som man har givet udtryk for her fra talerstolen at man er, går jeg også ud fra, at man med største naturlighed vil deltage i det implementeringsarbejde. Og jeg konstaterer i øvrigt også, at de svar, som er kommet fra nogle af de bekymrede, har taget det udgangspunkt, at med de ændringsforslag, som blev vedtaget under andenbehandlingen, er man faktisk ret tryg ved, at man alene implementerer EU-forordninger.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Det næste punkt på dagsordenen er: 19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 184: Forslag til folketingsbeslutning om Hans Kongelige Højhed Prins Joachims modtagelse af årpenge uden for riget. Af statsministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Fjerde næstformand (Trine Torp): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Det næste punkt på dagsordenen er: 22) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 33: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod anvendelse af sprøjtegifte med aktivstoffet

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse

De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod bedes rejse

Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Andreas Steenberg (RV): Jeg er på talerstolen for at meddele, at vi kan stemme for det her beslutningsforslag. Det er jo et forslag, der der beder regeringen om at komme med en beregning på, hvad et stykke jernbane i Sønderjylland vil koste, og under debatten fik vi faktisk af transportministeren at vide, at det her stykke jernbane – det er med alle forbehold – vil koste omkring 800 mio. vi jo sådan set fået svar på det, forslagsstillerne ønsker, og derfor er det måske også lidt mærkeligt, at man skal stemme om noget, som man har fået svar på, men i hvert fald er vi kommet frem til, at man jo nu man har fået svaret. Derfor stemmer vi grønt – eller det gør vi så ikke, fordi vi stemmer på en anden måde lige i øjeblikket, men vi stemmer for beslutningsforslaget. Kl. 10:31 Fjerde Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Tak. De, der stemmer imod, bedes rejse sig.

Nu har vi et punkt tilbage, og da jeg ved, at medlemmerne haster ud af Folketingssalen, når det er overstået, så vil jeg gerne benytte lejligheden til lige at sige et par enkelte ord. Vi er nu tæt på, at det er sommerpause, i hvert fald når det gælder Folketingssalen, og dermed har vi sat punktum for nogle usædvanlige måneder i Folketingets historie, ja, vel i Danmarks historie. Jeg tror, at coronakrisen kommer til at sætte en form for mental streg i vores bevidsthed – der er noget før og efter coronaen. Vores hverdag er blevet forandret. Corona har også præget arbejdet i Folketinget. Hastelove, nedlukning, gradvis genåbning af det danske samfund har stået øverst på den politiske dagsorden i de sidste 3-4 måneder. Jeg er stolt over, at Folketinget i marts hurtigt kunne blive enige om at koncentrere kræfterne om hastelove. Sammen blev vi enige om at rydde kalenderne for en stor del af de planlagte aktiviteter. Vi bøjede os mod hinanden og fandt sammen om initiativer, der har været med til at redde menneskeliv og danske arbejdspladser. I min optik er det det danske folkestyre, når det viser sig fra sin allerbedste side. En række udvalg har været under stort arbejdspres. Vi har holdt videomøder, vi har stået i lange rækker ude i Vandrehallen for at komme ind at stemme. Alting har sådan jo set været forandret. Jeg vil gerne takke alle medlemmer og medarbejdere for godt og konstruktivt samarbejde både før og under coronakrisen. Nu er vi så heldigvis på vej til mere normale tilstande. De politiske forskelle træder tydeligere frem – det synes jeg klæder Folketinget. Jeg vil ønske jer alle sammen en god og en varm sommer sammen med familie og venner. Og så vil jeg gerne sige til jer: Kobl af, læg mobiltelefonen væk – det sidste kan I betragte som en tjenstlig ordre. Til det sidste punkt kan jeg sige, at medlemmer af Folketinget Morten Messerschmidt (DF) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende forslag tilbage: Forslag til folketingsbeslutning om en international strategi for tilgangen til Kina på handelsområdet. (Beslutningsforslag nr. B 169). Er der nogen, der ønsker at optage dette beslutningsforslag?

Skulle det blive nødvendigt, indkalder Folketinget til yderligere møder. Vi meddeler om tidspunkt og dagsorden skriftligt til medlemmerne. Rigtig god sommer alle